kartice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 110 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne

Snežana Karanović, pomoćnik ministra finansija, i Ana Jović, savetnik ministra finansija.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 170. stav 1, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju Programa AEO Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Narodne Republike Kine, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Predlogu zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji.Pre nego što dam reč predstavniku predlagača, ministru Siniši Malom, želeo bih samo da vas informišem da, shodno onome što smo juče napomenuli, agenda za današnji dan jeste da završimo sve, uključujući i glasanje, do 16.00 Tako da nećemo imati pauzu, koja je uvek od 14.00 do 15.00 časova zbog potrebe da u 17.00 časova imamo sastanak sa političkim strankama u okviru međustranačkog dijaloga.Tako

su danas tri sporazuma čije potvrđivanje je izuzetno važno za dalji razvoj naše ekonomije i jačanje bilateralnih odnosa sa pojedinim zemljama, potpisnicima ovih sporazuma.Pred vama je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju Programa AEO Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Narodne Republike Kine. Dakle, ovaj sporazum treba da doprinese daljem jačanju i uspostavljanju bližih ekonomskih odnosa između Narodne Republike Kine i Republike Srbije.Cilj ovog sporazuma je otklanjanje prepreka u međusobnoj trgovini između strana potpisnica, unapređenje bezbednosti u prometu roba bez ometanja trgovinskih tokova, a ostvarenje, naravno, navedenih ciljeva treba da doprinese još većoj trgovinskoj razmeni između Srbije i Kine.Pred Kine.Pred vama je takođe i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Izuzetno, izuzetno važan sporazum, sporazum koji je proizašao iz tzv. Vašingtonskog sporazuma koji je potpisao predsednik Vučić sa bivšim predsednikom SAD Donaldom Trampom. Dakle, na osnovu ovog sporazuma, ono što želim da vam kažem danas i o čemu želim da govorim, to je da smo uspeli tokom jučerašnjeg dana da napravimo konačni dogovor sa Američkom razvojnom agencijom, dakle sa DFC, o prvih 400 miliona dolara garantne šeme za privredu Srbije.Ako se sećate prošle nedelje, mi smo, odnosno vi ste izglasali dve nove garantne šeme, odnosno dodatnih milijardu evra na postojeće garantne šeme koje Republika Srbija daje preduzećima kako bi ublažili negativne posledice Kovida-19.Ovde govorim o još jednoj garantnoj šemi, a upravo na osnovu ovog sporazuma sa Vladom SAD. Dakle, 400 miliona dolara garantne garantne šeme sa Američkom razvojnom agencijom. Potvrdu smo dobili tokom jučerašnjeg dana i očekuje nas potpisivanje formalno i sporazuma, završetak njihovog sporazuma sa poslovnim bankama u Republici Srbiji i u narednih mesec, dva dana očekujem i da taj novac budu domaćim preduzećima na raspolaganju i za kredite, za likvidnost, za inovacije, za investicije, za sve ono što treba da doprinese još bržem ekonomskom razvoju naše ne treba mnogo govoriti o tome koliko je za nas ovaj sporazum sa SAD važan, jer daje jedan kredibilitet, ne samo reformama koje trenutno sprovodimo, nego o odgovornoj ekonomskoj politici koju vodimo već nekoliko godina unazad i, naravno, perspektivama razvoja naše ekonomije. Samo se zapitajte da li bi Američka razvojna agencija došla u Srbiju, da li bi stavila na raspolaganje i novac američkih poreskih obveznika da ne veruje u našu zemlju i ne veruje u ekonomsku perspektivu Republike Srbije. Dakle, veoma, veoma važan sporazum.Konačno, pred vama je i Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji. Dva su projekta ovde identifikovana i najvažnija. Dakle, to su projekti izgradnje metroa u Beogradu i to je projekat koji se odnosi na unapređenje elektrodistributivnog sistema u našoj zemlji.Ono što je važna vest za vas jeste da ove nedelje usvajamo, na Vladi će se usvojiti zakon o metrou. Taj zakon će se u naredne dve nedelje naći i pred vama, pred poslanicima Narodne skupštine. To je poseban zakon koji definiše, ne samo proces, metodologiju, proceduru izgradnje metroa, nego takođe i sistem upravljanja

i pokretanju izgradnje, odnosno same izgradnje prve linije metroa koju očekujemo do kraja godine.Da vas podsetim, prva linija metroa 21,3 kilometra. Kao što smo obećali i više puta ponovili, taj višedecenijski san građana Srbije i građana Beograda krenućemo da ispunjavamo već ove godine. Sa ovim zakonom, sa ovim sporazumom, pošto će jedan deo metroa graditi i kompanije iz Francuske, mi krećemo u izgradnju metroa do kraja 2021. godine.Taj godine.Taj projekat, ne samo da je važan infrastrukturni projekat, ne samo da doprinosi razvoju naše ekonomije, podizanju našeg BDP, zapošljavanju naših radnika, naše radne snage, nego je, na kraju krajeva, red da grad Beograd, možda jedini grad u Evropi sa toliko stanovnika, konačno i dobije metro kako bismo relaksirali i olakšali saobraćaj kroz naš glavni grad.Dakle, tri veoma važna sporazuma koja su plod dugih dugih razgovora i pregovora sa pojedinim zemljama, ali koja su za nas veoma važna i kao i do sada ostajem na raspolaganju svima vama za bilo koje pitanje, ukoliko ih budete imali, tokom ove rasprave. Hvala puno.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, mi smo razmatrali na Odboru za finansije kada smo imali ceo ovaj set zakona i ove sporazume negde ovo dolazi kao kruna svih ovih tema kada je u pitanju ekonomija, počelo je sa rebalansom, zatim sa rešavanjem problema koje smo imali u poslednjih 20. godina kada je u pitanju poreska politika i osiguranje i uvođenje novih zakona koji se odnose na

Republikom Francuskom.Kao što vidite, mi danas raspravljamo, praktično, o sporazumima koji su nastali kao posledica odgovornog vođenja i spoljne i unutrašnje politike kada je u pitanju i EU, i Narodna Republika Kina. Znači, i istok i zapad, kao i SAD. Do sada se nije desilo, u poslednjih stvarno 30 godina, da Srbija ima prilike da na ovaj način na jednu sednicu stavi sporazume koji će ići, pre svega, iz oblasti strateških projekata i kad govorimo o saradnji carinskih uprava, kad je u pitanju protok roba i usluga između kineske robe i srpske robe i saradnja ove dve institucije.Kada govorimo o strateškim projektima kada je u pitanju ekonomski razvoj od strane investicija SAD, ali pričamo i o projektu o kom govorimo 50 godina, kao što je metro u Beogradu i govorimo o podršci Francuske na ovom projektu kroz saradnju kompanija. Ali, primetićete u ovom projektu promene koje se odnose na sam sporazum, kada je u pitanju saradnja ne elektroprivrede Srbije, već Elektrodistribucije Srbije, zato što mi dobijamo brze pruge, gde će vozovi ići od 200 i 300 kilometara što jednostavno, u ovom regionu još ni jedna zemlja neće postići.Kada uzmete u obzir projekat brze pruge Beograd-Budimpešta i nove informacije koje imamo i Brisela od gospodina Aleksandra Vučića da ćemo imati otvaranje nove pruge Beograd-Skoplje, vi onda stvarno imate Srbiju budućnosti koja će potpuno promeniti i ekonomske aktivnosti ove zemlje, ali promeniće i odnos i istoka i zapada prema nama.Pre svega, mislim da građani Srbije će imati koristi od svih ovih sporazuma, od ovih strateških projekata i na kraju krajeva, naša deca jednostavno neće morati više da odlaze u zemlje EU da rade, već će sve te strane kompanije doći ovde, otvoriti nova radna mesta, jer ovi sporazumi predstavljaju nova radna mesta, nov posao, podizanje plata i penzija, jednostavno rame uz rame stajemo uz sve razvijene ekonomije istoka i zapada.Zato mislimo da je od velikog značaja na Odboru za finansije, što smo razmatrali ove sporazume, jer to daje nama jedan vetar u leđa da pričamo o visokom stopama rasta koje su projektovane ovim budžetom za ovu godinu. Hvala. Hvala.Idemo sada na predsednike, odnosno predstavnike poslaničkih grupa. Muamer Zukorlić ima reč. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama su tri važna sporazuma, tri, možemo kazati, sporazuma koje zemlja potpisuje, odnosno potvrđuje sa

i zapravo ovo predstavlja jedan od pokazatelja da ova zemlja uprkos činjenici da je iza sebe imala tri decenije veoma burne za svoj politički i svoj diplomatski život i kada prolazite tako burnim talasima i nemirnim morem, u regionalnom okruženju, ali isto tako i na međunarodnom planu, onda nije lako uspostaviti pravi kurs, pronaći se, prevazići sve izazove i opasnosti tih burnih talasa i nastaviti pravim putem.Znate putem.Znate dobro, a može se to i jasno čuti i u političkom i u intelektualnom diskursu, svakodnevno poslednjih godina, zapravo svih ovih godina nekako na tim odnosima sa važnim međunarodnim faktorima, uglavnom svi osećaju da mogu biti ti koji će isplanirati kurs države zato što se oni koji možda nemaju dovoljno uvid u međunarodne odnose, oni koji možda dovoljno ne poznaju međunarodne odnose, nekada olako zauzimaju stavove i u pogledu uspostave i održanja odnosa sa pojedinim, a posebno najvažnijim međunarodnim faktorima. Vrlo često se olako zauzimaju i promovišu ti stavovi, čak nekako navijački, kao da imamo svetsko prvenstvo u fudbalu pa eto, meni je simpatična ova reprezentacija, ja sam za njih, a ove nešto ne volim iz nekog razloga pa sam protiv njih.Može njih.Može to tako i u fudbalu i u svim drugim sportovima, može i u politici kada su u pitanju oni koji nisu na prvoj liniji politike. Ljudi na sijelima, posjecima, kafanama, mogu da iznose svoje stavove kakve hoće i mogu da podržavaju zbližavanje sa bilo kojom zemljom ili da se protive tome, ali mi koji smo na prvoj liniji fronta, treba da znamo da naša reč nije obična reč, čak i kad mi mislimo da jeste.Naša reč nas ovde u Narodnoj skupštini, a potom i svih drugih važnih faktora koji imaju prilike nastupati javno, pre svega na medijima, zapravo su reči koje imaju pravac kretanja, pre svega prema svojim građanima gde oblikujemo njihovu svest ili utičemo na oblikovanje njihove svesti, a osim toga te reči idu i van prema onim faktorima koji, kao što znate i kao što vidite, evo i kroz ove sporazume, da mogu da budu na našoj strani, a mogu i da budu protiv nas.Istina, ovo nisu nove teme. Ovo nije nešto gde je moguće izgovoriti neke novine, neke genijalnosti, ali definitivno jesu toliko važne teme da ih ne možemo staviti po strani baš zato što smo ih previše potrošili, baš zato što se o njima previše govorilo.Da, ova zemlja je odlučila da ima kurs neutralnosti. Inače, sa aspekta pravde i pravičnosti, sa etičkog, ljudskog aspekta uvek je neutralnost ili sredina nešto što je najbolje, nešto što se najbolje brani, nešto što je najlakše zastupati.Čak i strateško-taktički uvek kada ste na sredini vi imate najlakšu ili najbolju priliku da nekad, ako zatreba, malo odete u desno ili levo, sa sredine vam je to najlakše.Dakle, imajući te momente u vidu i taj etički i taj pragmatički, dakle Srbija je generalno ili načelno zauzelo dobar ovo je politika, ovo su međunarodni odnosi i pored toga što treba zastupati i etičke i ljudske stavove, svakako i pragmatičke, ali da bismo imali uspešan kurs u međunarodnim odnosima jako je važno imati izuzetno istančan osećaj i za ono što žele, što nameravaju, što kane, što hoće i što neće ti međunarodni faktori, odnosno pre svega te svetske međunarodne sile.Dakle, tek tada, ukoliko uspostavimo balans između tih relacija, odnosno između tih momenata sa jedne strane, interes ove zemlje i kurs koga je ona generalno izabrala i koga generalno promoviše i zastupa, ali isto tako treba biti krajnje svestan da biste do kraja vodili tu suverenističku ili indenpendističku politiku, da biste do kraja mogli zastupati isključivo svoj interes i zastupati isključivo svoje stavove, pa i svoje principe. Onda to jedino možete ukoliko ste svetska sila ili barem regionalna sila u određenoj meri. Ukoliko to niste, a nismo, dakle ovo je jedna važna zemlja, ozbiljna zemlja, velika zemlja u regionalnom smislu, ali isto tako mala zemlja u međunarodnom pogledu, zato je izuzetno važno upravo uspostaviti svoj politički i međunarodni kurs, ali i diskurs upravo na tom konceptu, na konceptu ravnoteže između tih težnji koje imamo i suštinskih interesa i principa, ali isto tako i svih težnji koje tu postoje.Zato upravo i ovu sednicu smatram važnom, odnosno ova tema čini ovu sednicu posebno važnom. Ne znam da li je to planirano, pretpostavljam da nije. Prosto u frekvenciji priprema aktivnosti koje Narodna skupština ima, gde smo, dakle, servisirani od strane Vlade, zapravo pretpostavljam da su ovo rutinske aktivnosti, da su ovo rezultati nečega što se mesecima ili godinama radi. Ali, zapravo potpisivati istovremeno, odnosno verifikovati sporazum sa SAD, sa Kinom i sa Francuskom zapravo pokazuje da polako ova zemlja uspeva da ispliva iz tog, kako rekoh, burnog mora koje, znate i sami, šta nam je donelo, šta se preživelo pune tri decenije.Dakle, ukoliko imate disoluciju jedne države kakva je bila Jugoslavija po svim tim etapama koje su sada, hvala Bogu, iza nas, sa sve ratovima, sukobima, turbulencijama, sankcijama,

u samoj zemlji, a potom i svih lomova koji su se dešavali na međunarodnom planu u odnosu na ovu zemlju, dakle pronaći pravi put nakon toga, pravi put je stabilan put.Šta je pravi put u međunarodnim odnosima za jednu zemlju? To je onaj put kojim će zemlja ostvariti najbolji mogući ambijent za svoju bezbednost, odnosno stabilnost, pre svega. Tu mislim na sveukupnu stabilnost, uključujući i ekonomsku stabilnost, uključujući i sve druge aspekte bezbednosti i stabilnosti, očuvanje svog integriteta, suvereniteta. Dakle, bezbednost, odnosno stabilnost je na prvom mestu, a potom i zdrav ambijent za razvoj, zdrav razvojni ambijent.Dakle, to su dva ključna momenta, odnosno dve odrednice koje jasno govore o tome da li je zemlja uspostavila dobar odnosno da li je pronašla taj svoj pravi put u međunarodnim odnosima.Svakako da mi, kada su u pitanju međunarodni odnosi, da kažem, tri odnosi, da kažem, tri su ključna nivoa gradnje međunarodnih odnosa. Prvi nivo je svakako regionalni nivo, odnos sa komšijama, odnos sa susedima, odnos sa zemljama i narodima oko nas ovde na Balkanu. O tome smo više puta govorili, a to je svako inspirativna tema. On je, zapravo, prvi nivo. To nije nikakvo naše otkriće, nije to nekakva, nikakva posebna lekcija u gradnji međunarodnih odnosa. To je nešto na čemu smo mi svi odgajani, to je nešto što je deo naše kulture i tradicije, nešto što smo mi kao deca slušali od naših roditelja, dedova i pametnih ljudi dok smo izrastali.Dakle, bez dobrog komšijskog odnosa svi drugi odnosi neće dati prave rezultate. To potvrđuju u brojne narodne narodne umotvorine, izreke. Između ostalog, u jednoj se kaže – da ti je bliži komšija nego daljni brat. Dakle, komšija je taj na koga si upućen. To je nešto što treba da zapravo dobije kontinuitet i još jači podsticaj u pogledu temeljnosti naše međunarodne politike, pre svega regionalne politike, odnosno daljeg jačanja i unapređenja odnosa sa komšijama. Istina, mi i u tom pogledu imamo, da kažem, dobar generalni stav, dobre načelne stavove, dobre proklamacije na nivou države, ali ono što fali jeste, i ne samo u ovom aspektu gradnje međunarodnih odnosa, odnosno gradnje komšijskih odnosa, nego vrlo često i u nekim drugim temama, fali nam da imamo dobru harmoniju između onog što su načelno proklamovani državni stavovi i onoga što se prati u prvoj, drugoj i trećoj liniji i politike i ostalih ostalih javnih nastupa i javnog diskursa.Tu bi morali, kao zajednica, celokupna zajednica ili nacija u državi, u državotvornom smislu da se bolje uigravamo, da budemo svesniji da nije dovoljno samo ono što će predsednik Republike ili predsednik Skupštine ili Vlada izjaviti ili deklarisati, da je jako važno šta govorimo svim mi, šta govore političari, intelektualci prvog i drugog reda.Naravno da ovo ne znači da treba ograničiti slobodu stava, slobodu mišljenja. Treba da imamo i polemičke stavove, odnosno razgovore i različite stavove i kritičke stavove i na temi međunarodnih odnosa i na svim drugim temama. Ali ukoliko odaberemo jedan kurs dobro bi bilo da bar imamo većinski stav i na političkom i na intelektualnom nivou koji će podržavati taj kurs i zapravo tim diskursom potvrđivati da smo u tome iskreni, jer ukoliko imamo taj raskorak gde imamo na najvišem državnom nivou određene stavove, dobre stavove, pacifističke stavove, razvojne stavove, koji podstiču dobru regionalnu, dobru međunarodnu saradnju, ukoliko to imamo, a onda odmah iza tog vrha države imamo drugačije stavove koji koji zapravo negiraju takvo opredeljenje verujte to ostavlja jedan neozbiljan utisak, to ostavlja da mi to radimo licemerno, taktički, da imamo nekog ko je zadužen da mazi i pazi nekoga, ko je zadužen da udara i ujeda itd. To je pogrešno. To je pogrešno, a evo mi to možemo da vidimo kroz Narodnu skupštinu, pogotovo kroz određena nadležna tela. Permanentno dobijamo, o čemu ste i obavešteni, određene izveštaje od strane međunarodnih institucija, evropskih i nekih drugih i onda se začudimo i neprijatno nam bude kada imamo određene, da kažem, negativne izveštaje. Neću naravno kazati da se sa tih pozicija prave uvek pravedni izveštaji.Mi zapravo treba da učinimo sve što je do nas da budemo, neću reći da budemo dobri da se nekome dodvorimo, mi treba da budemo dobri zbog nas, ne zbog njih. Mi treba da Mi treba da pokažemo ono što je pre svega bazirano na našoj tradicionalnoj ljudskosti, da gradimo jednu iskrenu politiku i prema unutrašnjosti i prema vani, da budemo dosledni sa onim što proklamujemo načelno i sa onim što pratimo u svakodnevnim našim političkim nastupima i tumačenjima, barem primarno, barem većinski.To većinski.To ukoliko radimo, verujte, smanjićemo prostor za određena rovarenja, ako tako mogu kazati, na međunarodnom planu protiv ove zemlje. Dakle, mislim da tu moramo pojačati ozbiljnost, pojačati profesionalnost, pojačati doslednost i verujte da ćemo na taj način mnogo više doprineti ovoj zemlji.Verujem, ja mislim da je 30 godina bilo dovoljno da ispraznimo sve te nacionalizme, sve te frustracije, sva ta naša nezadovoljstva, svo to što nam je bilo možda zabranjeno tokom 20. veka, posebno u tim vremenima jednoumlja da kažemo, previše je 30 godina tog pražnjenja.Mislim da je došlo vreme da prosto, da podvučemo crtu na to da gradimo politiku ko će više ujesti, onaj tamo je rekao - sad ćemo mi još jače sa ove strane, verujte to ne donosi nikakvo dobro.Nama da bude, dakle put gradnje, odnosno put naše afirmacije argument protiv svih koji pokušaju da nas isprovociraju, uvrede ili šta god drugo da urade negativno. Ne da se takmičimo sa njima u tome ko će koga više da oblati, jer ukoliko imamo poziciju da se već zemlja nametnula sa svim ovim ekonomskim inicijativama, sa svim ovim infrastrukturnim investicijama, sa evo vidite i ostalim da kažemo kažemo aktivnostima, uključujući borbu protiv kovida, imunizaciju, pomoć zemljama oko nas, otvorenost zemlje da se i strani državljani vakcinišu, vidite koliko su ta dobra dela. Verujte, ta dobra dela su toliko bila moćna i jaka, bez obzira što neki čak pokušali i to, pokušali su i to da omalovaže, pa ne znam to je iskreno, pa nije iskreno. Nebitno je to kako će ko, nebitno je kako će loši kvalificirati. Dobro delo je najjače oružje, to je najjače oružje u diplomatiji. Dakle, uvek će biti onih koji će i to probati da ospore, ali će njih biti jako malo. Drugo, neće imati efekta njihovo osporavanje.Dakle, dobrim delom mi moramo da pobeđujemo, kao što smo ponudili vakcine, ponudili razne oblike pomoći, zapravo na tom kursu zemlja treba da nastavi. Verujte, ne postoje neprijatelji koji će uspeti to da opstrujiše i da to zaustavi. Na kraju krajeva, to je utemeljeno i u našim svetim knjigama, i u hrišćanskoj tradiciji, i nauku, i u islamskoj tradiciji nauku, ti etnički principi su jednaki. Znači, na loše uzvrati dobrim, pa će ti neprijatelj postati prijatelj. To je sveta proklamacija koja nikada ne može biti potrošena. Ona nikada neće potrošiti svoju snagu. U trenutku neko neće biti zahvalan, ali dubina našeg srca, snaga našeg bića, u tom dobrom delu će se zapravo potvrditi sa kontinuitetom. Ukoliko se odmah nakon toga naljutimo, jer nam neko nije zahvalio, to znači da je naše dobro delo plitko.Dakle, to je kurs na koji želim da ukažem i koga će Stranka pravde i pomirenja i kroz svoje narodne poslanike, i kroz sve svoje druge aktivnosti podržavati taj pravac i to je zasigurno pravi put koji će ovoj zemlji doneti dobro. Sa velikima, sa velikim silama, što bi se reklo, pametno. Ne stajati šleperu na put, i kada je upravu i kada nije upravu sklonite mu se sa puta. Nije pametno fići da stoji pred šleperom, sto puta neka imaš prvenstvo prolaza, skloni se neka on prođe, pa ćemo mi kasnije raspraviti ko je bio upravu.Dakle, to je jedini način i drago mi je i da možemo i sa istokom i sa zapadom, ali ja bih ipak poređao po snazi, po moći, po uticaju. Neka ide prvo najveći šleper, pa onda onaj manji polako. To je pravi put i to je jedino pametno i jedino što može da nam donese dobre efekte. Ovi sporazumi zapravo pokazuju da tim putem idemo, samo ga dalje treba brusiti, nijansirati pametno, oprezno, korektno, ljudski, pošteno, komšijski, bratski. To su vrednosti koje ne mogu nikada na nas izdaju i verujte na tom putu, sa tim kursom zasigurno možemo imati budućnost koja je bolja o prošlosti. Hvala vam. **Ivica **Jasmina Karanac** Hvala predsedniče.Poštovani ministre Mali, koleginice i kolege narodni poslanici, mi danas ovde raspravljamo o potvrđivanju tri značajna i dobra sporazuma između Srbije i tri velike svetske sile Kine, Amerike i Francuske. Ti sporazumi su važni za ekonomski napredak i modernizaciju Srbije, za lakše i efikasnije poslovanje preduzeća, a tiču se carina, podsticanje investicija i saradnje u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata.Kada govorimo o ovakvim vidovima saradnje Srbije sa velikim igračima na svetskoj političkoj sceni, svakako treba istaći da je strateško opredeljenje Srbije Evropska unija, ali i dobri odnosi i sa Amerikom, i sa Kinom, i Rusijom. To je rezultat dobro osmišljene i dobro vođene politike predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije uz podršku Narodne skupštine Republike Srbije.Srbija Srbije.Srbija je danas lider u regionu po ekonomiji, po investicijama i u pogledu odgovora na zdravstvenu krizu izazvanu pandemijom korona virusa, ali je i pokretač povezivanja i saradnje zemalja regiona. To našu zemlju kvalifikuje za ozbiljnog partnera i sa zemljama EU, i sa istokom, i sa zapadom.Najnovija potvrda da EU ozbiljno računa na Srbiju je pre dva dana u Briselu obelodanjen zajednički projekat na izgradnji brze železnice od Beograda do Niša i od Niša do Severne Makedonije. Za taj projekat Srbija bi trebalo da dobije između 600 i 700 miliona evra bespovratnih sredstava od EU. To nije To nije samo pruga, to je mogućnost za veći broj direktnih stranih investicija i deo ekološke zelene agende Srbije.Sve ovo govori da je naša zemlja čvrsto na koloseku evropskih integracija i usklađivanje spoljne politike sa politikom EU. To nas To nas međutim ne ometa da sarađujemo i sa Narodnom Republikom Kinom sa kojom imamo sveobuhvatno strateško partnerstvo. U cilju unapređenja tog partnerstva i buduće ekonomske saradnje dveju zemalja, mi danas ovde raspravljamo o sporazumu koji su potpisale Srbija i Kina, a koji će doprineti pojednostavljivanju carinskih postupaka, odnosno otklanjanju prepreka u međusobnoj trgovini.Prema Sporazumu o priznavanju programa ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost, kompanije i u Kini, i u Srbiji koje steknu ovaj status, uživaće pojednostavljene carinske procedure pri pregledu dokumenata, kao i prioritet prilikom carinske provere robe kada izvoze, proizvode u drugu zemlju. Ovaj program ima za cilj da olakša carinjenje preduzećima za koja se smatra da imaju visok nivo poštovanja zakona, kreditnog statusa i sigurnosti.Kinesko-srpski sporazum o kome danas govorimo, prvi je dokument o saradnji te vrste, sklopljen između Kine i pet drugih zemalja, 17 plus jedan, koje nisu članice EU. To nam govori o odnosima i međusobnom poverenju dve zemlje.Sada ću citirati ambasadorku Kine u Beogradu, Čem Bo, koja je juče na sastanku poslaničke grupe prijateljstva ovde u domu Narodne skupštine izjavila – suočeni sa epidemijom, odnosi Kine i Srbije su izdržali test i uspešno nastavljaju da se razvijaju. Saradnja Kine i Srbije u borbi protiv epidemije postala je međunarodni primer dobre saradnje. Da kineska vakcina značajno doprinosi procesu masovne imunizacije u Srbiji govori podatak da je Srbija do sada uvezla tri miliona vakcina „Sinofarm“, koje pružaju ogromnu zaštitu i pomoć našem stanovništvu u borbi protiv pandemije Kovida – 19.Dobri odnosi Srbije i Kine doprinose i ekonomskom oporavku i jedne i druge zemlje. Ovde ću spomenuti i nekoliko projekata kroz koje su Kina i Srbija ostvarile značajan napredak u ekonomskim odnosima i gde se Kina pokazala kao pouzdan partner koji poštuje ugovorene rokove i kvalitet u izvođenju radova. To su izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta, gde Kina učestvuje u izgradnji deonice kroz Srbiju, kao i autoput „Miloš Veliki“ čiji dobar deo su izgradile kineske kompanije koje su trenutno angažovane i na izgradnji autoputa do Preljine do Požege.Mi koji dolazimo iz tog dela zapadne Srbije posebno smo ponosni na autoput „Miloš Veliki“ kojim brzo i bezbedno putujemo od Beograda do Čačka, a do kraja godine ćemo autoputem stizati i kroz veoma zahtevnu deonicu do Požege.

sam rekla da dobri odnosi Srbije i Kine doprinose i ekonomskom oporavku i jedne i druge zemlje, mislila sam i na kineske kompanije u Smederevu i Boru koje su u prošloj godini bile prvi i treći najveći izvoznik iz Srbije. Obe kompanije su se obavezale da će u potpunosti biti posvećene rešavanju ekoloških problema u ta dva grada i standardi zaštite životne sredine će morati da se poštuju. Kineske kompanije biće angažovane i na projektima izgradnje kanalizacione infrastrukture postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sanitarnih deponija u 65 lokalnih samouprava u Srbiji.Kada sve ovo sagledamo, vidimo da je veliki broj kineskih firmi angažovano u Srbiji, da sarađuje sa velikim brojem naših firmi i dolazimo do zaključka od kolikog značaja je donošenje Sporazuma o pojednostavljivanju carinskih postupaka, te pozivam kolege da ovaj sporazum i usvojimo.Mi

Ovaj dokument došao je kao konkretizacija Vašingtonskog sporazuma i on omogućava pružanje finansijskih usluga u Srbiji od strane međunarodne razvojne finansijske korporacije SAD DFC, koja je koja je prošle godine otvorila kancelariju u Beogradu. To je prva Kancelarija DFC sa ove strane okeana.Sporazum, slobodno možemo reći, predstavlja važan iskorak u ekonomskim odnosima Srbije i Amerike, jer omogućava pružanje finansijskih usluga u Srbiji od strane jedne od najjačih međunarodnih finansijskih korporacija. Usvajanjem ovog sporazuma sredstva iz Fonda DFC služiće kao garancija za kredite koje srpska preduzeća budu uzimala od poslovnih banaka za potrebe obezbeđivanja likvidnosti, obrtnih sredstava i novih investicija. Cilj je da se podstaknu nove investicije, kako strane, tako i domaće, što bi omogućilo i nova radna mesta, a samim tim i razvoj privrede.Treba istaći da je Srbija jedan od prvih zemalja sa kojom je DFC sklopila Ugovor o podsticanju ulaganja i finansijskoj podršci malim i srednjim preduzećima, kako bi se što lakše prevazišle ekonomske poledice Kovida 19.Kao što smo čuli, a to je i dostupan podatak, DFC će raspolagati sa fondom od milijardu dolara koji će biti dostupan već u drugoj polovini ove godine i ta sredstva će moći da koriste firme i poslovne banke, a cilj je da se podrška izvede u saradnji sa domaćim komercijalnim bankama.Ideja o garantnom fondu je dobra i primenjuje se u mnogim zemljama. Fond DFC daje mogućnost za širok spektar delatnosti, kao što je podrška razvoju obnovljivih izvora energije, omogućuje studije izvodljivosti za različite vrste projekata i podstiče razvoj malih i srednjih preduzeća.Ovde treba podsetiti da su dve najveće investicije predviđene Vašingtonskim sporazumom autoput i pruga od Niša do Prištine i mi verujemo u kontinuitet američke administracije, bez obzira što je u međuvremenu došlo do promene vlasti, jer Amerika je ozbiljna zemlja i zato ne treba dovoditi u sumnju ove projekte.Da bi Fond profunkcionisao u Srbiji i da bi se lakše došlo do realizacije postavljenih ciljeva, Skupština treba da ratifikuje ovaj sporazum, što ćemo mi, nadam se, učiniti u danu za glasanje.Treći Sporazum između Vlade Republike Srbije i Francuske o saradnju u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Srbiji je takođe potvrda prijateljstva i dobrih odnosa dveju zemalja. Ovim sporazumom biće omogućeno sprovođenje projekata koji se odnose na unapređenje energetske efikasnosti. Građani Srbije su i upoznati i zainteresovani za ovaj projekat, a mi smo pre nekoliko dana ovde u Skupštini usvojili zakon. Projekat predviđa i unapređenje elektroenergetske mreže da bi se omogućilo bolje upravljanje potrošnjom, kao i smanjenje gubitaka struje, što predstavlja veliki problem.Sporazum problem.Sporazum se, takođe, odnosi na početak izgradnje metroa u Beogradu, što će unaprediti mnoge oblasti, počev od rasterećenja saobraćaja, lakšeg i bržeg prevoza, do poboljšanja životne sredine u prestonici.

ova projekta su, kao što sam i rekla, značajna za ekonomski napredak i modernizaciju Srbije i značajno će podići standard i olakšati život građanima. Zato će Poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije podržati kako prethodna dva, tkao i ovaj sporazum. Zahvaljujem.

Zahvaljujem.Poštovani predsedniče Skupštine, poštovani ministre sa saradnikom iz ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama su danas u ovoj objedinjenoj raspravi tri predloga zakona, bolje da kažem tri sporazuma, prvi između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, drugi između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske i treći između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD. Na samom početku reći ću da će Poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati sve predloge iz ove objedinjene rasprave, tj. sve sporazume.Na samom početku, pre nego što govorim o samim predlozima zakona, moram da se osvrnem na to da smo danas svedoci da je u Srbiji opoziciona borba za golu vlast dotakla dno. Kada to kažem, imam na umu da je Marinika Tepić, a kada neko govori laži, moram da kažem gospođa laž, na račun Dragana Markovića Palme, koji je čovek koji je sa jedne strane sin, suprug, otac, ali sa druge strane i deda petoro unučadi, a za mene koji ga dobro poznajem i za sve one koji ga dobro poznaju dobar čovek, za koga je porodica svetinja, iznela niz najprizemnijih laži koje običan čovek ne može ni da zamisli.Ne znam do kada ćemo kao društvo biti spremni da tolerišemo da neko zarad jeftinih političkih poena, da neko zarad političkog marketinga se koristi ovakvim brutalnim lažima i da pri tome nikako i ni za šta ne odgovara.Sa druge strane, građani Jagodine, za koje se oni tobože zalažu, su pokazali koliko veruju brutalnim lažima. Na političkom mitingu, koji su neuspešno organizovali u Jagodini, bila je prisutna grupica njihovih botova i bukvalno osam Jagodinaca. Toliko o tome koliko im građani veruju. Očigledno da pojedini kvazi političari definitivno ne mogu da shvate da ih je narod pročitao, da je shvatio njihovu politiku koja počiva na tezi – što Srbiji gore, to nama bolje.Jedinstvena Srbija na čelu sa Draganom Markovićem Palmom ima preko sto hiljada članova i mi u potpunosti verujemo u nezavisnost sudstva, u samostalnost tužilaštva, jer to je, na kraju krajeva, preduslov vladavine prava. Znamo da ćemo u ovoj hajki na Dragana Markovića Palmu izaći kao pobednici, jer istina i pravda su na našoj strani.Moram da kažem, govoreći o ovome, da je Srbija prelepa zemlja, Srbija u svim segmentima ide krupnim koracima napred i ne smemo da dozvolimo da zarad jeftinih političkih poena neko pokušava da od Srbije napravi zemlju u kojoj se nevinost dokazuje, a krivica sa druge strane podrazumeva.Vraćam

Ovim sporazumom carinske administracije Srbije i Kine nastavljaju odličnu saradnju koja se prethodnih nekoliko godina odvijala i kroz okvirni Protokol za saradnju i olakšavanje postupaka carinjenja između Kine, Mađarske, srpske i makedonske carine. Ovaj sporazum potpisan je u Beogradu 2014. godine, u okviru samita Kine i zemlje centralne i istočne Evrope.Važna stvar za nas je da Kina principijelno podržava stav da naša južna pokrajina ne može da bude član Svetske carinske organizacije, kao i drugih međunarodnih organizacija. Odnos dve zemlje karakteriše intenzivan politički dijalog posete na najvišim nivoima.Srbija, još jednom da kažem, pridaje veliki značaj saradnji sa Narodnom Republikom Kinom i 2016. godine imali smo prvu posetu kineskog predsednika posle čak 30 godina. odnosi dve zemlje podigli su na nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Da kažem da obim robne razmene između dve zemlje u 2020. godini iznosio je nekih 3,2 milijarde evra, naravno da postoji prostor za još veću saradnju. Isto tako, dve zemlje ostvaruju veoma dobru projektnu saradnju u oblasti infrastrukture i energetike. Da kažem, neki od najznačajnijih projekata su Pupinov most, dakle, Zemun-Borča, deonica puta „Miloš Veliki“, zatim rekonstrukcija Termoelektrane Kostolac, a neki od najvećih kineskih investitora u Srbiji su kompanije „Ziđin“, koja je 2018. godine investirala u RTB „Bor“, kao i kompanija „Hestil“, koja je izvršila akviziciju Železare Smederevo. Isto tako, pomenuo bih, kada govorim o ovome, da je u Kragujevcu 2019. godine otvorena kineska fabrika „Jang Feng“ za proizvodnju komponenata za unutrašnjost automobila.Kada je, sa druge strane, reč o Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekta u Republici Srbiji, Francuska potvrđuje svoje interesovanje da podrži prioritetne strateške projekte u Srbiji i Francuska je veoma važan partner za Srbiju i njen dalji razvoj. Ovaj sporazum je važan korak za dalju saradnju dve zemlje koje imaju zajedničku istoriju, prijateljstvo još iz Prvog svetskog rata.Dakle, ovim sporazumom najveći deo novca biće izdvojen za metro, a drugi deo za projekte unapređenja energetske efikasnosti. Oba projekta su od izuzetnog značaja za ekonomski napredak Srbije. Izgradnja metroa je i deo plana o kojem je ministar pričao „Srbija 2025“. Inače, ukupna ekonomska saradnja Srbije i Francuske se ocenjuje kao dobra, ali svakako da postoji ogroman potencijal da se ta saradnja proširi i da postane još mnogo, mnogo veća.Poseta predsednika Francuske Makrona Srbiji u 2019. godini bila je prva poseta posle 18 godina jednog francuskog predsednika i ta poseta dala je veliki doprinos intenziviranju i unapređenju svih segmenata bilateralne saradnje između dve zemlje. Potpisano je preko 25 sporazuma, što je veoma značajno, u Srbiji u Srbiji danas posluje, ministre, ako se ne varam, preko 25 francuskih kompanija i zapošljavaju otprilike preko 12.000 radnika. Između ostalog, francuska kompanija dobila je i tender za koncesiju Aerodroma „Nikola Tesla“ na 25 godina.Na samom kraju, kada je reč o Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, ovaj Sporazum o podsticaju investicija omogućava Američkoj razvojnoj banci da upotrebi pun opseg svojih finansijskih proizvoda u Srbiji. Dakle, postoji veliki potencijal da se pomogne pokretanju novih investicija koje otvaraju, što je veoma važno, nova radna mesta i daju podršku privrednom razvoju naše zemlje.Ali, ono što treba reći, po američkom zakonu, svaka zemlja mora da potpiše ovakav sporazum kako bi Razvojna banka DFC mogla da ponudi ceo spektar svojih finansijskih proizvoda. Inače, zaključivanje ovog sporazuma zapravo predstavlja ispunjenje Sporazuma iz Vašingtona i predmetni novac biće na raspolaganju privrednicima, malim i srednjim preduzećima za obrtna sredstva i za investicije. Namera je da krediti budu na period duže od 10 godina, što u garantnoj šemi koja je trenutno na snazi nije slučaj.I na samom kraju, želim da kažem još jednom da će poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati sve predloge zakona ili bolje rečeno sve sporazume iz ove objedinjene rasprave. Zahvaljujem. narodna poslanica Snežana Paunović.Izvolite. Zahvaljujem.Uvaženi ministre i kolege narodni poslanici, dragi građani Srbije, na dnevnom redu tri sporazuma, sva tri između Srbije i tri nama manje-više prijateljske zemlje. Zašto kažem manje-više? Srbija je uvek bila prijatelj sa svima, prema njoj nisu uvek svi bili prijateljski nastrojeni, ali to danas nije tema. Od juče se ne živi, važno je danas i važno je sutra, a zbog sutra ova tri sporazuma su više nego značajna. Najpre zbog toga što produbljuju saradnju sa državama koje su nama važni spoljnopolitički partneri. Nema dileme da Narodna skupština treba da potvrdi ove sporazume, a još manje ima razloga da ja kažem da će poslanici SPS svakako glasati u danu za glasanje, tj. danas popodne.Ali hajde da se osvrnem na svaki od tih sporazuma ponaosob i po malo, zato što će kolege posle mene govoriti detaljnije o tome. Svi su važni i nekako čovek ne može da odredi koji od njih je prioritetan, ali hajde redom kojim su predloženi.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju Programa AEO Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Narodne Republike Žarko Obradović, kao neko ko dugo godina sarađuje pre svega parlamentarno sa Narodnom Republikom Kinom, će o ovom sporazumu govoriti sigurno detaljnije, sigurno sa više podataka i sigurno sa preciznijom definicijom o njegovoj važnosti od mene, ali ću ja ipak da se potrudim da istaknem par stvari.Ono što najpre želim da istaknem jeste da smo u ovom sazivu koji je konstituisan pre nekih osam meseci do sada ratifikovali, odnosno potvrdili nekoliko desetina bilateralnih i multilateralnih sporazuma i ugovora o saradnji u različitim oblastima društva. To pre svega svedoči o dinamičnoj spoljnoj politici i međunarodnoj saradnji Srbije koja u poslednjih osam, se stalno proširuje, proširuje krug zemalja, ali i obim i aspekte međunarodne saradnje.Srbija je zahvaljujući prosperitetnom razvoju, ali i zahvaljujući aktivnoj i intenzivnoj spoljnoj politici koju je vodilo državno rukovodstvo, pa na kraju i doskorašnji ministar spoljnih poslova i predsednik Narodne skupštine gospodin Dačić. Ono što su vidljivi rezultati ovakve spoljne politike jeste pre svega jačanje međunarodnog ugleda Srbije i prosto ja ne bih bila ja kada ne bih rekla da za mene poseban značaj ima taj diplomatski rezultat koji se zove otpriznanje tzv. države Kosovo. zemalja je u startu možda nekome delovalo nerealno, ali to jeste cifra koja je povukla svoje odluke o priznanju i to je za Srbiju važno. U pitanju su pre svega prijateljske zemlje, i to mnoge iz onog vremena nesvrstanih koje smo u nekom periodu posle 2000. svesno zaboravili.Iskoristiću priliku i da istaknem značaj parlamentarne diplomatije kao jednog važnog oblika spoljnopolitičkih aktivnosti kojim se pre svega unapređuju bilateralni i multilateralni odnosi Srbije sa drugim državama i da podsetim da mislim da možda prvi put u ovom sazivu imamo formiranih preko 150 poslaničkih grupa prijateljstva, sigurna sam da imam precizan podatak, sa parlamentima drugih država i mislim da je ovo prvi put cifra ovolika od momenta od kada imamo ovakav oblik parlamentarne diplomatije i od kada je zaživeo kod nas.Plod sve bolje pozicije Srbije na međunarodnom planu i njenog ekonomskog prosperitetnog razvoja svakako je i jačanje poverenja u Srbiju, kao pouzdanog i važnog investicionog partnera. Otuda smo u proteklom periodu imali i veliki broj bilateralnih sporazuma i ugovora koji znače investicionu podršku različitim projektima.Kada je u pitanju Sporazum sa Narodnom Republikom Kinom, ne mogu a da ne izrazim zadovoljstvo daljim snažnim unapređenjem naših prijateljskih i državnih odnosa u poslednjih nekoliko godina, a kruna te prijateljske saradnje jeste podrška i pomoć koju smo dobili od samog početka pandemije Kovid-19, najpre kroz medicinsku opremu, a sada i kroz vakcine i čini mi se da

sa kojom imamo i Sporazum o strateškom partnerstvu od 2009. godine, koji je 2016. godine podignut na nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Dokaz naše strateške saradnje jeste i više poseta na najvišem državnom nivou realizovanih u poslednjih par godina.Svesno ću se osvrnuti, možda i malo da bih se nadovezala na ovu diskusiju kolege Kosanića, a to je, sećate se perioda sa početka devedesetih ili s kraja devedesetih kada smo od strane onih koji su Srbiji obećavali mnogo boljitka bili brutalno kritikovani zbog saradnje sa Kinom, sa Kinom, najsimpatičnije mi je od svega bilo kada sa ove distance od 20 godina shvatite da oni koji su bili najkritičkije nastrojeni u odnosu na saradnju sa Kinom nekako su bili prvi u redovima za vakcinu, što je dobro.Sa Kinom imamo veliki broj potpisanih sporazuma o saradnji u različitim oblastima, ali bih posebno izdvojila saradnju na kapitalnim infrastrukturalnim projektima kao što je bio Pupinov most, deonica auto-puta Miloš Veliki, rekonstrukcija termoelektrane Kostolac i prosto da ne nabrajam dalje sve ono što su kolege rekle.Sporazum sa Narodnom Republikom Kinom koji je na dnevnom redu pre svega se odnosi na saradnju u carinskim pitanjima koja će se ostvarivati između carinskih administracija naše dve zemlje, tačnije između Uprave carine i Generalne carinske administracije Narodne Republike Kine, a odnosi se na posebne programe čiji je zadatak jačanje bezbednosti celokupnog lanca trgovine i olakšavanja zakonite trgovine između dve zemlje, uključujući i carinske olakšice. Kada je ovaj sporazum u pitanju važno je istaći i da su Narodna Republika Kina i Republika Srbija članice Svetske carinske organizacije i da su sva pitanja naše carinske saradnje usklađena pre svega sa standardima ove svetske organizacije.Drugi važan sporazum je Sporazum o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD i ovo jeste novi

I, ovde smo imali kojekakve opaske na temu Vašingtonskog sporazuma, razgovora sa SAD. Tako je srpski biti ljut, ali je još više srpski biti pametan, a mi smo danas u fazi kada moramo biti pametni i razgovarati o svemu onome što je važno za boljitak i za bolji život građana Republike Srbije.U dva rata smo bili na istoj strani. Do krize je došlo tih devedesetih godina i kod NATO bombardovanja Jugoslavije i Srbije. Diplomatski odnosi su obnovljeni 2000. godine, i o tome smo nedavno razgovarali, na koji je to način tada brutalno obmanuta javnost kada je u pitanju obnova diplomatskih odnosa sa Amerikom. Nismo mi imali obnovu diplomatskih odnosa, mi smo imali poslušnike koji su morali da sprovedu ono za šta su dobili novac. Zato mislim da smo kvalitetnu saradnju kada su u pitanju diplomatski odnosi sa SAD ipak, nekako, uspostavili kasnije.Dokaz

Značajno će unaprediti ekonomske i političke odnose u Srbiji i SAD i treba reći da je u prethodnoj godini spoljno-trgovinski promet iznosio preko 700 miliona evra.

je u pitanju ovaj sporazum značajan je u delu, odnosno značajan je i vezan za njega Sporazum o podsticanju investicija u 2001. godini koji koji je omogućila prekomorska korporacija za privatne investicije, koja je pravna prethodnica Međunarodne razvojne finansijske korporacije SAD i koja će u buduće procenjivati u kojim državama je pogodno da investiraju američke kompanije i pružiće im određene finansijske pogodnosti kroz svoje usluge. Uslov za to je usvajanje ovog sporazuma, što na jasan način pokazuje našu spremnost i otvorenost da privučemo privatne kompanije iz SAD. Ovo je način da Ovo je način da pružimo priliku za nova radna mesta i za nova zapošljavanja naših građana.Treći sporazum, ne najmanje važan iz ovog paketa, u stvari je Aneks I Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji.Krovni Srbiji.Krovni Sporazum sa francuskom Vladom o saradnji u oblasti prioritetnih projekata u Republici Srbiji odnosi se na izgradnju metroa u Beogradu. Ratifikovali smo ga u Narodnoj skupštini negde krajem 2020. godine, mislim, u decembru. Vrednost ovog kapitalnog projekta procenjena je na 4,4 milijarde evra, a početak izgradnje prve linije metroa očekuje se krajem ove godine, njen završetak do kraja 2028. godine.O ovom projektu je prethodni put govorio inženjer Milutin Mrkonjić i tu uvek nemate šta da dodate, danas će o tome govoriti mlađi kolega Uglješa Marković. Znam koliko je za inženjera kova Milutina Mrkonjića važno kada ovakvi projekti zažive, kada ovakvi projekti počnu da se rade i kada se već nazire tajming u kom će oni biti završeni. Ja se sećam kolika je ambicija inženjera Mrkonjića bila da i sam uđe u ovakva projekat, nažalost u teškim vremenima, vremenima opterećenim i sankcijama, i ekonomskom krizom, ali znam i da se danas raduje bez imalo kompleksa što to radi neko drugi. Važno je da projekat zaživi, a on je i tada, a i danas govorio da je metro jako važan za metropolu tipa Beograda.Još jednom ću iskoristiti priliku i da istaknem značaj i viševekovnog prijateljstva Srbije i Francuske koji nije manje važan. Bilateralni odnosi Republike Srbije i Republike Francuska uspostavljeni su još davne 1839. godine i dve države su tradicionalno i istorijski bliske, prijateljske i beleže stalni napredak. Jačanje i konstantno unapređivanje saradnje na svim poljima, kao i redovan politički dijalog. U Srbiji posluje više od sto francuskih kompanija koje zapošljavaju preko 12.000 radnika od čega više od polovine u sektoru industrije. Između Srbije i Francuske postoji Sporazum o strateškom partnerstvu i preko 80 sporazuma o saradnji u brojnim oblastima.Znači, ceneći značaj sva tri sporazuma za ekonomski i ukupan razvoj Republike Srbije, kao što sam rekla i na početku poslanička grupa će u danu za glasanje podržati sva tri sporazuma iz ovog pretresa, a o detaljima njihove važnosti, sigurno bolje nego ja, govoriće kolege posle mene u nastavku plenumske rasprave. Hvala vam.

vam.Primereno je da narod SAD, privržen očigledno istini da je pravo naroda svih država, malih i velikih, da žive sopstvenim životom i da biraju svoje vlade, prisećajući se da su načela za koje se Srbija viteški borila i propatila ista ona za koja se zalažu SAD. Povodom ove godišnjice izrazim na adekvatan način saosećanje sa ovim potlačenim narodom. Siguran sam da se pravda za Srbiju nalazi na samom vrhu svih poimanja pravde, u mislima svakog mislećeg i patriotski orjentisanog čoveka u SAD.Poštovani SAD.Poštovani potpredsedniče Skupštine, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, ove reči napisao je američki predsednik Vudro Vilson u obraćanju, odnosno u telegramu koji je uputio predsedniku Vlade Kraljevine Srbije, Srbije, gospodinu Nikoli Pašiću 28. jula, a tog dana, na kupoli Bele kuće viorila se srpska zastava. Viorila se u čast svih žrtava civilnih i vojnih koji je podnela Srbija u Prvom svetskom ratu i kao potvrda savezništva i prijateljstva srpskog i američkog naroda kroz istoriju. jedina zastava koja se ikada nalazila na Beloj kući i koja je bila istaknuta u istoriji, a da nije američka.Nakon dugih godina savezništva tokom 90-ih godina u odnosima naše dve države došlo je do zahlađenja i to je nešto što je svima poznato i što ostaje iza nas. Nismo u tim vremenima bili na istim talasnim dužinama, što se kaže, imali smo suprotstavljene interese, ali kao što rekoh moramo se okrenuti budućnosti jer je prošlost nešto što se ne može vratiti i što nikada ne možemo promeniti.Naše opredeljenje, opredeljenje ove Vlade i predsednika države jeste da stotina godina nakon tog momenta kada je Srbija bila cenjena i poštovana u svetu i kada se govorilo o njenom junaštvu i hrabrosti, ponovo uspostavimo partnerske odnose sa SAD. Smatramo da je Amerika država koja je od ključne važnosti za stabilnost na ovim prostorima, sa ekonomske strane da je jako bitna za razvoj i napredak svih država u regionu. Zbog toga

bili sporazumi u nekim vremenima koja su iza nas.Prošle godine smo sa SAD potpisali Vašingtonski sporazum i otvorili novo poglavlje kada su u pitanju odnosi sa SAD. Uspeli smo tada da jedan izvorno nepovoljan sporazum po nas sa tačkom 10. koja se ticala međusobnog priznanja Srbije i tzv. Kosova da izbacimo navedenu tačku i akcenat stavimo na ekonomsku saradnju. Uspeli smo da ostvarimo jedan jako bitan momenat i da ostavimo po strani one stvari koje su dosadašnjim odnosima između naše države bili polazna tačka, a to je priznanje Kosova i da akcenat stavimo na ekonomsku saradnju.Dakle, tada nije modifikovana ili izmenjena ta tačka 10. već je apsolutno izbačena iz tog sporazuma i uspeli smo da mudrom politikom predsednika Vučića, tada neke druge teme, životne teme koje su interesu i naše države i država iz regiona stavimo na dnevni red. Promovisali smo tada našu ideju, ideju Mini šengena, ideju predsednika države.Deo jeste i današnja tema, odnosno sporazum Vlade Republike Srbije i SAD koji se tiče investicija. Time potvrđujemo našu zajedničku želju da podstičemo privredne aktivnosti u Srbiji i da preko međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC, kroz kapitalne investicije i projekte ostvarimo Ova institucija koja predstavlja državu Ameriku i koja raspolaže budžetom od 60 milijardi dolara za investicije po celom svetu je agencija od vitalnog značaja za podršku podršku ekonomskom i finansijskom razvoju Srbije kako bi nastavili dobar trend i postigli još bolje rezultate u ovim kriznim vremenima, kada je ceo svet pogođen pandemijom Kovid 19, da bi ostvarili još bolje rezultate koji nam i ovako ne manjkaju.Želimo još veći privredni rast, još više stranih investicija, želimo životni standard, bolji za naše stanovništvo, želimo još bolju i razvijeniju infrastrukturu, jer ova Vlada i ovo državno rukovodstvo uvek teže boljem i ovaj parlament im je iskreni saveznik u celom tom poslu.Zbog toga i ovaj sporazum je bitan, poštovane dame i gospodo, jer usvajanjem ovog zakona Srbija obezbeđuje uslove za početak rada ove institucije u Srbiji i time posebno šalje poruku svim američkim privrednicima da je Srbija pogodno tle za investicije. Na taj način ćemo nesumnjivo ostati lider u privlačenju stranih direktnih investicija, kao što smo bili u godinama iza nas. Podsetiću vas da je prošle godine u korona godini, dakle 2020, Srbija privukla čak 3 milijarde evra stranih direktnih investicija i uspela da dovede najveće svetske kompanije koje posluju u različitim oblastima i sferama.Ponosni sferama.Ponosni smo na saradnju sa svima, negujemo dobre odnose sa svima, želimo da obezbedimo mir, stabilnost i jačanje naše države. To svakako nije moguće bez ovako jakih i značajnih svetskih partnera kao što su SAD. Apsolutno će sliku Srbije promeniti izgradnja brze pruge od Beograda Beograda do Niša i dalje do Severne Makedonije, kao i autoput od Niša ka Prištini, jer ćemo na taj način povezati KiM sa ostatkom centralne Srbije.Nije moguće ostvariti napredak i stvoriti modernu evropsku državu ni bez podrške i pomoći onih država koje su kroz istoriju bile naš iskreni saveznik u borbi za evropsku slobodu, a to je svakako Francuska. Francuska je jedna od tih država i francuski narod je dosta puta kroz istoriju pokazao da je iskreni prijatelj srpskog naroda. Danas to prijateljstvo pokazujemo kroz saradnju na ekonomskom i političkom planu.Pred vama je danas Predlog zakona o Sporazumu između naše Vlade i Vlade Republike Srbije o onim projektima koji se mogu nazvati prioritetnim i strateškim, poput kapitalnih i infrastrukturnih i projekata u oblasti energetike. Navedeni projekti su od izuzetno značaja za Srbiju jer će dovesti do održivog unapređenja srpske privrede i olakšati transfer tehnologije jer želimo da u svakom segmentu idemo u korak sa svetom. Doprinećemo i stručnom usavršavanju kvalifikovane i ne kvalifikovane radne snage, jer želimo da učimo od najboljih. Nije to nikakva sramota. Sasvim je normalno da, kao što neke zemlje dolaze u Srbiju i žele da od nas prepišu taj model imunizacije koji smo primenili iako svi pričaju o tome, tako i mi želimo da primenimo one modele koji su u onim država u kojima su primenjivani dali dobre rezultate.Pričali

energetikom imaju široku ponudu i mogu pomoći Srbiji da razvije pametna tehnološka rešenja za energetsku bezbednost i efikasnost.Zbog toga je važna poseta Francuske delegacije privrednika prošlog meseca ka Srbiji, jer na taj način nam Francuska pokazuje da želi da bude pouzdan partner Srbiji i da podrži napredak naše privrede.Na kraju, kada je reč o Francuskoj i kada je reč o našom evropskom putu, svakako moramo istaći podršku koju Srbija ima od predsednika Francuske Emanuela Makrona i to govori o njegovim dobrim odnosima sa predsednikom Vučićem.Srbija jeste deo Evrope, iako još uvek nismo postali punopravni član EU, i naša istorija nam govori o tome, jer kao što smo nekada branili srednjovekovnu hrišćansku Evropu, do otomanske najezde, tako smo i u oba svetska rata bili na strani bili pobednika i na vekovno prijateljstvo sa Francuskom zaista nas podsećaju i nazivi i ulice francuskih velikana po Srbiji i spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu.Sarađuje Srbija sa Zapadom i zapadnim zemljama, ali na tom putu ne zaboravlja ni svoje istočne prijatelje, odnosno Rusiju i Kinu. Svedoci smo sve većeg prisustva, Kine na ovom prostoru i ulaganja pre svega u infrastrukturu. Kineske kompanije će graditi Fruškogorski koridor koji će biti izrađeni pre roka.Podsetiću vas da kineska kompanija

teška deonica auto puta Miloš Veliki, ali izuzetno značajna, za kraj iz koga ja dolazim, za zlatiborski region, i za sve opštine i gradove zlatiborskog Auto putevi su osnov privrednog napretka i razvoja, jer bez dobre putne infrastrukture nemoguće je dovesti stranog investitora.Završetkom ove deonice i nastavkom krakova ka Crnoj Gori i Sarajevu, omogućićemo da ceo Zlatiborski kraj i Raška oblast budu još bolje povezani sa ostatkom Srbije, sa Beogradom i sa našim susednim državama.Kada predsednik države najavi da će otvoriti fabriku u Priboju, znajte da je to iz razloga što će nam auto put biti nikada bliže i što ceo taj kraj postaje interesantan za par dana je izašao jedan podatak da je Priboj po glavi stanovnika prošle godine privukao najveći broj kapitalnih investicija, što je neverovatna stvar.Do pre samo par godina bili smo na samom začelju Srbije kada je reč o ekonomskim i privrednim parametrima. Sada taj prostor koji je nekada nazivan slepim crevom i dolinom gladi, postaje industrijski i privredno prepoznatljiv, a uz veće postojeće potencijale u vidu Zlatibora i Zlatara, Tare ili Pribojske banje, postaje jedan od najlepših i najzanimljivijih delova Srbije.Oprostićete mi ako sam malo subjektivan, ali za svakoga je kraj iz koga dolazi i grad iz koga dolazi najlepši na svetu.Čujemo svakodnevno dobre vesti da se nešto lepo radi u Prijepolju, Ivanjici, Pazaru, Novoj Varoši. To je samo jedan dokaz da država podstiče ravnomeran regionalni razvoj ulaganja u sve delove naše zemlje.Ne smemo zaboraviti ni dve velike kineske investicije u smederevsku Železaru i RTB Bor, iz Inđije ni "Hesteel Serbia Iron & Steel" su sprečili da hiljade radnika ove dve kompanije ostanu bez posla i rizik da ceo taj prostor ostane bez bilo kakve privredne i industrijske aktivnosti.Naše državne rukovodstvo uvek iskoristi priliku da se zahvali našim kineskim prijateljima na te dve investicije i to je zaista sa razlogom. I ovaj današnji sporazum, carinski sporazum sa Narodnom Republikom Kinom je samo nastavak i potvrda naših dobrih odnosa i doprineće unapređenju bezbednosti u prometu roba, strana potpisnica korišćenje olakšica carinske kontrole i povoljnijem tretmanu u pogledu procene i kontrole rizika.Suština rizika.Suština je da će ostvarenje ovih ciljeva doprineti boljim poslovnim mogućnostima obe države i otkloniti prepreke u međusobnoj trgovini.I kada govorimo o Kini i kada pomenemo ime Si Đinping ili Čen Bo, prva asocijacija svih nas verovatno bude pomoć, jer smo dobili od te mnogoljudne države u vreme pandemije krize Kovida 19 i sva medicinska pomoć koju smo dobili od njih, ali svedoci smo da smo uspeli i sa kineske strane od kompanije "Sinefarm" da obezbedimo veliku količinu vakcina.Zahvaljujući, između ostalog tim vakcinama, Srbija je danas lider u Evropi kada je u pitanju imunizacija, raspolažemo i sa kineskim, ruskim i sa vakcinama zapadnih država.Kada Srbiju porede sa vremenom nesvrstanih, odnosno kada je Jugoslavija bila stožer država nesvrstanih, kada je bila nezaobilazni faktor u međunarodnoj politici i ekonomiji svakako da se ne preteruje, jer uspeli smo da sačuvamo svoju nezavisnost i svoju neutralnost i da opet budemo ključni partner i Zapadu i Istoku u ovim vremenima.Mala Srbija koja je ne tako davno bila označena kao genocidna i zločinačka danas pokazuje svoju ljudskost i humanost ne zatvarajući vrata nikome. Delićemo i delićemo i delimo sa svima ono što imamo i spremni smo i da se menjamo i želimo da pokažemo da ta mala Srbija nije ono što se o njoj mislilo i pričalo u zadnjih par decenija.Priznaju nam te rezultate zaista svi od stranih zvaničnika, državnika međunarodnih svetskih se cela Evropa guši u javnom dugu Srbija ima istorijsku najmanju stopu nezaposlenosti, svoj javni dug drži ispod nivoa Mastrihta mere za sprečavanje negativnih efekata posledica virusa korona ne ugrožavaju naše finansije, a štite naše građane i našu privredu.Imamo nikad veća izdavanja, budžetska izdavanja za infrastrukturne projekte, budžetske rezerve veće od 13 milijardi evra i s pravom s pravom optimistično očekujemo dobijanje investicionog kreditnog rejtinga.To su sve rezultati jedne ozbiljne politike Vlade i predsednika države i nešto što potvrđuju sve relevantne međunarodne organizacije poput MMF, Svetske banke i Evropske komisije.Uspehe nam ne priznaju samo oni koji su od ove države napravili državu bez perspektive i kojih je na sreću toliko malo da sa svojim strankama ne mogu da pređu ni cenzus, a kamoli da zaustave dalji napredak Srbije.Navikli Srbije.Navikli su nas za vreme svoje vlasti na javni dug od 80%, na dvocifrenu inflaciju, na dvocifrenu nezaposlenost nisu bilu u stanju da završe projekte stare 30 godina, a kamoli da započnu neke nove. Navikli su nas i na poraze kada je Kosovo u pitanju, toliko su nas svojom nesposobnošću paralizovali i ubedili nas i uspeli u tome da svoju državu doživimo kao paradigmu neuspeha i da zaista istinski moramo da se potrudimo i da shvatimo da smo nekad u nečemu prvi i da je Srbija nekad u nečemu najbolja.Ove rezultate koje danas beležimo za njih su bile misaone imenice. Imaju samo jedan problem. Taj problem je što im niko više ne veruje, ne veruju im građani Srbije i njihovo poverenje više nikada neće uspeti da zadobiju.Zbog toga, svim tim predstavnicima bivše vlasti i bivšeg režima poručujem da nismo plitke pameti i da svim lažima koje svakodnevno iznose o svima nama neće uspeti da ugroze i da destabilizuju Srbiju, jer na taj način samo pokazuju da su im lični interesi na prvom mestu. Nećete ostati bez odgovora nikada. Sve one teme o kojima mi ovde govorimo su bitne teme za građane Srbije, a to pokazuje istorijska i odgovorna podrška koju Srpska napredna stranka ima u ovom trenutku.Poštovane trenutku.Poštovane dame i gospodo, predstavnici bivšeg režima dajte neki predlog, neku politiku, kandidujte neki program, jer ideologija mržnje koju gajite prema Sprskoj naprednoj stranci, Aleksandru Vučiću, vam neće doneti apsolutno ništa. Da ste pokazali toliko znanja dok ste bili na vlasti koliko sada imate naknadne pameti kada kritikujete sve, verovatno ne biste sada bili u ovoj poziciji u kojoj jeste.Ako nemate baš ništa drugo da nam kažete, da nam preporučite, da nam ponudite, objasnite nam to kako ste uspeli da ostvarite milionske profite u trenutku kada je država u milijardama evra duga bez međunarodnog ugleda, zašto se branite ćutanjem na pitanja novinara o računima o računima u državama širom sveta i zašto preko svojih medija konstantno vodite kontinuiranu kampanju, i protiv predsednika države i protiv svih onih koji od ove države žele da naprave nešto apsolutno suprotno od onoga što ste vi napravili? Onda vam na kraju smeta kad vas neko pomene u ovom visokom Domu, jer vi verovatno sebe doživljavate kao nekakve svete krave koje su zaštićene i koje svakome mogu da kažu bilo šta, a o sebi ne žele da čuju ništa.Ponavljam, ako nama ne želite da se pravdate, moraćete

i za sve njene rezultate koje ste ostvarili dok ste bili na vlasti. Ubeđen sam da će građani Srbije već na proleće pokazati, zaista još jednom i potvrditi da ste politička istorija i prošlost.Na kraju, poštovane dame i gospodo, kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Za našu decu, želim da vas pozovem da u danu za glasanje podržite ove sporazume, jer su oni u korist samim tim što su u korist države Srbije, to znači da su i u korist građana Republike Srbije i činite dobru i korisnu stvar ukoliko ih podržite, jer, kao što reče Džon Kenedi "Ne pitajte šta vaša zemlja može da učini za vas, pitajte šta vi možete da učinite za svoju zemlju".Živela Srbija. nema više prijavljenih predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na listu prijavljenih govornika.Reč ima narodna poslanica prof. dr Misala Pramenković.Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo već imali prilike čuti, danas imamo u objedinjenoj raspravi set od tri zakona koji se tiču sporazuma sa tri jako važna partnera Republici Srbiji i sva tri sporazuma se tiču određenih projekata na ekonomskom planu.Inače, potvrđivanje bilo kakvih sporazuma sa različitim zemljama dokaz je diplomatskog prestiža određene zemlje i to je jako važan korak u otvaranju zemlje prema prema svim partnerima, ali kada su sporazumi sa konkretnim projektima, odnosno planovima, onda to dodatno ima još jaču snagu i težinu.Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Narodne Republike Kine i Republike Srbije, ovde se zapravo radi o unapređivanju carinskih administracija dveju zemalja koje će dovesti do još bolje trgovinske razmene između dve zemlje, iako je ona i za sada jako dobra, budući da samo u protekloj godini razmena roba između ove dve zemlje je bila preko tri milijarde je osvedočen partner Republici Srbiji i dva su sektora u koja zapravo Kina aktivno ulaže, a to je pitanje kapitalnih projekata iz oblasti putne, odnosno saobraćajne infrastrukture i druga oblast je pitanje, odnosno sektor energetike.Nekoliko hiljada firmi Narodne Republike Kine iz oblasti energetike zapravo deluje na prostoru same Republike. Prema tome, jako je značajno da se ovaj Sporazum podrži, da se ova dobra i trgovinska i svaka druga saradnja nastavi.Drugi sporazum se tiče potvrđivanja Sporazuma između Vlade Republike Francuske i i Republike Srbije u pogledu prioritetnih projekata i to se odnosi na dva jako važna projekta. Prvi projekat jeste izgradnja metroa, projekat od kapitalnog značaja, dakle nacionalnog značaja za celu zemlju, a ne samo za glavni grad. Drugi projekat je iz projekat je iz oblasti energetske efikasnosti. Budući da je zakonska osnova stečena za dalju promociju i aktivno delovanje u ovoj oblasti, jako je važno imati pitanje energetske efikasnosti i energetski obnovljivih izvora u pogledu same dinamike razvoja na području cele zemlje, a videli smo da Vlada predviđa da jednako zastupi kako kako urbane, tako i ruralne delove, odnosno delove zemlje koji su znatno više zapostavljeni.Pitanje energetske efikasnosti i energetski obnovljivih izvora je jako važno sa aspekta ekologije, očuvanja životne sredine i svega onoga o čemu smo imali prilike govoriti u prethodnim raspravama, što se tiče samih zakona iz oblasti energetike.Treći sporazum se odnosi na Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade

svakoj zemlji, samim tim i Republici Srbiji u pogledu realizacije ekonomskih projekata, ali i u pogledu spoljnopolitičke saradnje, sveukupno možemo reći da se radi o tri jako značajna sporazuma.Što se tiče sporazuma koji se odnosi na saradnju sa Narodnom Republikom Kinom, dakle, on samo potvrđuje dobru saradnju koja je do sada ostvarena i upravo smo govorili u kojim sektorima je to najviše vidljivo.Značajna je i pomoć koja je bila upućena od strane Narodne Republike Kine Republici Srbiji u toku aktuelne ali se u toku pandemije videlo da Srbija ima i mnogo drugih prijatelja i da narod koji ima prijatelja sa svih strana zapravo u određenim nedaćama ili nezavidnim situacijama vidi ko su osvedočeni prijatelji. To smo posebno mogli videti po aktivnostima koje je preduzela, recimo, naša dijaspora sa svih strana sveta koji su priskočili u u pomoć kako novčano, tako i medicinskim sredstvima, itd.Dalja implementacija ovog sporazuma će zapravo u pogledu kapitalnih investicija i saobraćajne infrastrukture značiti i ravnomeran regionalan razvoj u pogledu razvijanja svih delova naše zemlje, posebno delova koji su bili zapostavljeni godinama, pa i decenijama možemo reći. Trasa auto-puta koja će jednim delom proći i kroz Sandžak će značiti jako puno za ekonomski i svaki drugi oporavak ove zemlje.Tako kao što je već najavljeno, poslanici Stranke pravde i pomirenja će u danu za glasanje, tj. danas podržati ovaj set zakona jako važnih u pogledu saradnje sa ove tri jako važne zemlje kao partnera. Toliko. Hvala. narodna poslanica Sanja Jefić Branković.Izvolite. danas razgovaramo o potvrđivanju tri sporazuma koje je Vlada Republike Srbije zaključila sa Vladom Narodne Republike Kine, Vladom SAD i Vladom Republike Francuske. osvrnuti na svaki od njih redosledom po kome se oni nalaze na našem današnjem dnevnom redu.Sumirajući rezultate ostvare saradnje Republike Srbije i Narodne Republike Kine mi zaista možemo reći da se Srbija izdvojila u odnosu na ostale države Zapadnog Balkana kada je reč o dostignutom stepenu kako ekonomske, tako i političke saradnje sa ovom azijskom državom.Mogu reći da je istorijski vrhunac u kinesko-srpskim odnosima postignut 2016. godine, potpisivanjem sveobuhvatnog strateškog partnerstva kao najvišeg nivoa partnerstva koje se može zaključiti od strane bilo koje države sa Narodnom Republikom Kinom i on suštinski predstavlja jedan sporazum sa najvećim simboličkim značenjem za Kinu i njegov prevashodni cilj jeste da saradnju učini sveobuhvatnom, što se u slučaju naše zemlje zaista i čini.Ono što Srbiju čini jedinstvenom u odnosu na ostatak regiona jeste činjenica da je ona najčešće bila prva država koja je činila određene korake, a kojima bi u isto vreme predstavljala prekretnicu u odnosima sa Kinom. Tu mislim na prvi Institut „Konfučije“ kao glavu instituciju za promociju kineske kulture, koji je u Srbiji otvoren 2006. godine. Zatim, 2017. godine Srbija i Kina su ukinule vize za svoje građane. Dalje, Kineski kulturni centar, za koji je planirano da bude najveći u Evropi, trenutno je u izgradnji i biće u Beogradu.Ne samo u ovom pogledu, već i u pogledu poslovne saradnje naš odnos je zaista u velikoj meri unapređen. Tu mislim na smederevsku „Železaru“, na fabriku za proizvodnju guma na strateško partnerstvo u RTB „Bor“ i na kraju na fabriku „Šinju“ u Nišu, čije se otvaranje očekuje narednih dana.Slično poslovnoj saradnji je i trgovina između ove države i ona pokazuje uzlazni trend u poslednjih 10 godina. Prema najnovijim podacima Zavoda za za statistiku Republike Srbije, vrednost trgovine robom između ove dve države je prešla tri milijarde dolara.Kina zaista jeste treći najveći trgovinski partner Srbije, a isto tako ne smemo zaboraviti ni njenu ulogu u samoj pandemiji, odnosno borbi protiv virusa i njenom značaju u pogledu vakcina vakcina koje smo nabavili, njihovu nesebičnu pomoć. Te vakcine su sada prestigle broj od tri miliona i to zaista za naše građane puno znači i pokazuje jasan odnos ove države prema Republici Srbiji.Što se tiče sporazuma sa Amerikom, on se odnosi na podsticanje investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD i predstavlja produbljivanje već postojeće saradnje koja postoji između ove dve države i u političkom, ali i u ekonomskom smislu.Ta saradnja se sada ovim sporazumom ostvaruje otvaranjem Kancelarije međunarodne razvojne finansijske korporacije SAD u Beogradu sa ciljem podsticanja i podrške privrednog razvoja i investicija.Dolazak jedne ovako važne finansijske kompanije utoliko je veći, odnosno njegov značaj utoliko veći jer će Srbiju staviti na listu poželjnih destinacija za investiranje, a ako tome dodamo i činjenicu da je ovo jedina ovakva kancelarija, odnosno kancelarija ovog tipa van Amerike na nivou Zapadnog Balkana, onda nam je jasno koji je njen cilj, odnosno jasno nam je da će benefiti od njenog otvaranja biti i više nego dobri.Međunarodna razvoja finansijska korporacija sada ima ukupni kreditni kapacitet od 60 milijardi dolara i ona će možda u najvećoj meri pomoći radu malih i srednjih preduzeća, a to znači da će im omogućiti bolji pristup finansiranju, odnosno jeftinije kredite po prihvatljivijim uslovima, što će u velikoj meri podstaći njihov rast i razvoj, a mala i srednja preduzeća kao stub svake, pa i naše privrede zaslužuju jedan ovakav podsticaj i jednu ovakvu meru koja će im olakšati poslovanje.Nesumnjivo je će otvaranje jedne ovakve kancelarije podstaći jedan veliki investicioni zamak u Srbiji, ali i u regionu ako uzmemo u obzir potencijale koje Srbija ima u regionalnom smislu kada govorimo o njenom izvozu.Na kraju, bilateralni odnosi između Srbije i Francuske u okviru sporazuma o kojem danas raspravljamo jesu i tradicionalno, ali i istorijski i vrlo bliski i vrlo povezani i beleže stalni napredak. Možda je prekretnica u jednom ovakvom odnosu bila poseta francuskog predsednika Makrona 2019. godine, posle punih 18 godina od poslednje posete jednog francuskog predsednika Republici Srbiji. Stiče se utisak da je upravo ta poseta intenzivirala saradnju u skoro svim oblastima, i kultura, i sport, i energetika i upravo u tom smislu sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske se odnosi na oblast sprovođenja prioritetnih strateških projekata u oblasti infrastrukture, energetike, industrije, tehnologije i tu, pre svega, mislim na modernizaciju elektromreže i početak izgradnje beogradskog metroa, odnosno dugo očekivanog beogradskog metroa.Podsetiću vas da ovo nije izdvojeni slučaj podrške našoj zemlji od strane Republike Francuske, pa je tako uz podršku Francuske Srbija uspela da pokrene radove na beogradskom aerodromu, a tu je i projekat i projekat rešavanja deponije u Vinči.U ovom trenutku francuske firme veoma uspešno rade u Srbiji, trenutno zapošljavaju oko 12.000 ljudi, od čega je više od polovine u industrijskom sektoru.Zbog svega napred navedenog, smatrajući da napori Vlade Republike Srbije zaista idu u smeru stvaranja jednog povoljnog poslovnog okruženja i obezbeđivanja uslova za zaključenje sva tri sporazum, SDPS će u danu za glasanje podržati predloge sva tri sporazuma. Hvala. Narodni poslanik Slavenko Unković ima reč. sa par rečenica izađem iz današnje teme, tako što ću uputiti punu podršku predsedniku JS gospodinu Draganu Markoviću Palmi, u nameri da se razmontiraju sve laži i lažne optužbe koje smo čuli zadnjih sedam dana i da ova politička i marketinška predstava jednog dela opozicije dobije sudski epilog.U situaciji kada se dođe do saznanja o mogućem izvršenju krivičnog dela za čije detalje je zainteresovana šira javnost, Republički javni tužilac, u skladu sa članom 68, je dužan da upozna javnost sa preduzetim merama od strane nadležnih državnih organa. To znači da Republički tužilac mora da odgovori da li je do sada povodom iznetih tvrdnji identifikovano bilo koje oštećeno lice ili više lica i da se navedu njihovi inicijali.

koje su takve informacije i objavile.Osoba, u ovom slučaju Marinika Tepić, koja izjavi da je neko lice izvršilo krivično delo, znajući da takvo delo to lice nije izvršilo, sam čini krivično delo lažnog prijavljivanja iz člana 334. Krivičnog zakonika Republike Srbije. Ukoliko, pak, zna identitet navedenih žrtava, a ne želi da ih identifikuje, tada čini krivično delo prikrivanja krivičnog dela iz člana 332. istog zakona.Dakle, zakona.Dakle, kao što je Dragan Marković Palma u svom obraćanju javnosti naveo, neko u konkretnom slučaju mora snositi krivično-pravnu odgovornost, ili Palma ili Marinika Tepić.Kada su u pitanju današnji sporazumi koji su na dnevnom redu, oni su, naravno, u interesu naše zemlje i poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati ove sporazume.Sporazum o saradnji na realizaciji prioritetnih infrastrukturnih projekata u Srbiji predstavlja važan korak u privrednim i političkim odnosima Srbije i Francuske. Vrednost sporazuma je 580 miliona evra, namenjeno unapređenju efikasnosti elektrodistributivne mreže, izgradnji prve linije metroa u Beogradu.Početak radova prve linije metroa, u koji će biti uloženo oko 454 miliona evra, očekuje se krajem ove godine. U izgradnji će učestvovati dve francuske i jedna kineska firma.Finansijska podrška sastoji se od direktnog zajma kod francuskog trezora i bankarskih kredita za koje garancije daje Vlada Francuske. Izgradnja metroa u Beogradu pokazuje snagu jedne države, jednog rada i na neki način je stvar prestiža, a samim tim i modernizacije cele Srbije.Sa oko 127 miliona evra biće kreditirano unapređenje EPS-ove elektrodistributivne mreže. Saradnjom sa Francuzima, Elektroprivreda Srbije će automatizovati srednjenaponsku distributivnu mrežu. To će osigurati pouzdano snabdevanje, kvalitetniju struju, daljinsko upravljanje mrežom i brže lokalizovanje kvarova. Automatizacija omogućava smanjenje gubitaka, priključenje obnovljivih izvora energije, kao i bolje iskorišćenje distributivne mreže i postojećih resursa proizvodnje. Predviđena je gradnja najsavremenijih trafo-stanica u velikim gradovima. Prema nekim procenama, Srbija na tehničke i ne tehničke gubitke na mreži godišnje gubi oko 250 miliona evra.Francuska podržava Srbiju u evropskim integracijama i ona veruje u privrednu i ekonomsku budućnost Srbije. Ekonomska veza Srbije i Francuske sigurno može biti bolja i to je, naravno, naš

Iako je bilo špekulacija da će kancelarija DFC-a biti zatvorena dolaskom nove američke administracije, interes Amerike je, ipak, da bude prisutna na Balkanu i da na neki način konkuriše ruskim i kineskim investicijama. DFC raspolaže fondom za investicije od 60 milijardi dolara i zamišljena je kao pandam kineskoj inicijativi „Pojas i put“.Cilj je da se ovim novim instrumentima, kojima DFC, raspolaže mobilišu nove investicije u Srbiji, i to ne samo strane, nego i investicije domaćih srpskih kompanija.Kancelarija DFC u Beogradu je prvo sedište ove organizacije u Evropi i jasne su namere da neće odustati od obaveza predviđenih Vašingtonskim sporazumom.Najvažniji razlog ovakvog sporazuma je veliko poverenje koje američka administracija ima u ekonomske reforme koje Srbija sprovodi, kao i značaj sporazuma za realizaciju garantne šeme koja će u saradnji sa DFC-om i komercijalnim bankama biti sproveden u Srbiji. Cilj je da do kraja drugog kvartala taj novac bude na raspolaganju našim preduzećima, poslovnim bankama, privrednicima, malim i srednjim preduzećima.Po svim izjavama američkih zvaničnika, Srbija ima punu podršku na putu evropskih integracija, kao i podršku da bude ekonomski lider na Balkanu.Sporazum Srbije i Narodne Republike Kine o programu sigurnosti i bezbednosti Uprave carina, poznate kao AEO program i program za upravljanje kreditima je potvrda izuzetne saradnje carinskih administracija dveju država. Cilj ovog sporazuma je da se obezbede bolje poslovne mogućnosti, da se unapredi bezbednost u prometu roba, kao i otklanjanje prepreka u međunarodnoj trgovini.Prema sporazumu, kompanije koje steknu status AEO u dve zemlje uživaće pojednostavljenje carinske procedure, kao što su jednostavniji pregled robe i carinjenje po prioritetu.Program AEO, koji je pokrenula Svetska carinska organizacija, ima za cilj da olakša carinjenje preduzećima za koja se smatra da imaju visok nivo poštovanja zakona kreditnog statusa i sigurnosti. To znači da će naše kompanije sa statusom AEO imati jednostavnije procedure kod svih carinskih protokola.Kina poslednjih godina jača svoje prisustvo u regionu Zapadnog Balkana, a Srbija ima sigurno jednu najintenzivniju saradnju sa Kinom u celom našem regionu.Da ponovim, poslanička grupa će u danu za glasanje podržati ove pomenute sporazume. Zahvaljujem.

Republike Srbije, danas ću govoriti o Predlogu zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji.Beograd je metropola sa preko 1,5 miliona stanovnika, grad koji je kroz svoju istoriju bio imperativ mnogih osvajača, nasilno rušen više puta, ali on i dalje stoji postojano na ušću dveju reka Save i Dunava.Za Beograd se vezuje i činjenica da je to grad koji nikada ne spava, poznat po istoriji i tradiciji koju prati arhitektura, grad koji sve prihvata raširenih ruku. Njega čine i krase ljudi koji su došli sa svih strana, ali i način života Beograda se utkao u njihovo postojanje i njihovo biće.Šireći se, Beograd je menjao svoju fizionomiju, prilagođavao se, trudeći se da zadrži i svoju dušu i svoj stil. Nažalost, jedan ovakav grad i dan danas nema metro. Ta činjenica utiče na postojeću, ali zasigurno, sve više će uticati i na buduću funkcionalnost i kvalitet života u njemu.Prva ideja izgradnje metroa je postojala pre skoro 100 godina. Postojali su i tada ljudi koji su prepoznavali potrebu Beograda za jednim ovakvih idejnim rešenjem. Poslednji gradonačelnik koji je na strateški način prilazio rešenju ovog problem bio je Branko Pešić, čovek koji je ostavio ogroman i neizbrisiv trag i zahvaljujući kome možemo i danas biti ponosni na sve ono što je tada

generacija je definisala da on treba da bude grad usluga, kao što su, uostalom, i sve svetske metropole i napravljen je i program za razvoj.Uslov jeste upravo povezanost grada sa svetom. To podrazumeva sve vidove komunikacija, od putnih do telekomunikacijskih. Ali, čini se da je za projekat izgradnje metroa uvek falila ili politička volja ili novac ili i jedno i drugo.Sporazum koji je zaključen u novembru 2020. godine uliva nadu da će izgradnja metroa postati java. Ovaj projekat je od kapitalnog značaja za našu zemlju. On ne može biti završen bez podrške Vlade Republike Srbije. Raduje činjenica da su se napokon i ti uslovi ispunili.Od njega neće imati korist

investicija za prve dve linije je vrednosti 4,4 milijarde evra, koji će pozitivno uticati i na zaposlenost i na naš BDP. Početak izgradnje Početak izgradnje metroa, najavljen za novembar ove godine, uliva nadu da počinjemo da rešavamo veoma veliki i važan problem našeg glavnog grada. Realizaciju ovako velikog infrastrukturnog projekta ne možemo očekivati brzo, ali celokupan konsenzus i odlučnost u sprovođenju ove odluke će zasigurno imati i svoje benefite u budućnosti.Verujem da je došao trenutak u kojem postoji politička volja, kao i sredstva koja se delom za tehnologiju obezbeđuje od naših francuskih prijatelja, ali koliko sam razumeo i od kineskih naših prijatelja, koji će zajedno biti nosioci izgradnje i opremanja samog metroa.Samo ne smemo izgubiti jednu veoma važnu stvar iz vida. Raduje činjenica da su naši partneri najavili da će insistirati da na poslu izgradnje budu angažovane i domaće firme i da će biti angažovani i naši inženjeri. To je posebno važno iz dva razloga, prvi je, doduše, na dugačkom štapu i prerano je, naravno, govoriti u ovom trenutku o tome, ali je veoma važan za razmišljanje, a tiče se toga da je metro živa stvar i on će se razvijati kako se grad u daljoj perspektivi bude razvijao. Takođe, možda će se i u regionu graditi neki sličan projekat i mislim da bi smo mogli da imamo time jednu komperativnu prednost da u nekom delu čitavog procesa učestvuju i naše firme i naši ljudi.Drugi ljudi.Drugi je da će nam biti potrebni i znanje i veštine, kako bismo sami uspevali da održavamo sam metro i sve ono što je vezano za njega.Brojni njega.Brojni su benefiti od završetka ovog kapitalnog projekta, kao što su veće vrednosti nekretnina, veća atraktivnost grada, stvaranje bolje infrastrukture, veće funkcionalnosti, efikasnosti i bržeg protoka ljudi.Želim ljudi.Želim da verujem da je došao trenutak i da se mogu nadati da ćemo 2028. godine imati priliku da se vozimo na prvoj liniji metroa koji će biti jedan od novih simbola našeg glavnog

sa tri zemlje stalne članice Saveta bezbednosti. To je dokaz da se ova zemlja

i ovi sporazumi garantuju privredni razvoj.Postoji kineska izreka - kada čoveku daš ribu nahraniš ga za jedan dan, a kada ga naučiš da peca nahraniš ga za ceo život. Kaže - kad čoveku daš ribu nahraniš ga za jedan dan, a kad ga naučiš da peca nahraniš ga za ceo život. Mi smo od Kineza dobili jedno i drugo, više puta su nam pomogli, a da nam to nisu ni na koji način naplatili i, drugo, naučili su nas kako treba biti strpljiv, kako treba raditi, kako treba graditi, kako svoju zemlju valja izgrađivati i kako treba biti posvećen.Kina je po meni prva industrijska sila u svetu i treba je poštovati. Ja sam to saznao pre sedam godina. Prvi moji inostrani gosti u Narodnoj skupštini su bile kineske privredne delegacije, sastavljene od 15 predstavnika kineskih firmi. U tom trenutku ni ja nisam znao koliki je značaj i koliki će značaj kineske privredne aktivnosti u Srbiji biti i koliko će to Srbiji značiti.Samo da podsetim da su nam preuzeli probleme koji su se zvali „Sartid“, preuzeli su nam probleme koji su se zvali „Bor“, a to su bile firme koje su visile o budžetu Republike Srbije i koje su pravile astronomske gubitke.Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je veoma bitno i zbog izvoza. Svi strani investitori, bilo da dolaze iz Amerike, bilo da dolaze iz Francuske, bilo da dolaze iz Kine, uglavnom prvo ovde otvore firmu. To su domaće firme gde su stranci članovi društva, oni su osnivači domaćih firmi. Čisto radi naših građana, zbog onih nesrećnika iz opozicije koji strane investitore predstavljaju kao neke porobljivače koji su kao ovde došli itd, treba da znamo da nema razlike, recimo, između „MK Komerca“, koga je osnovala strana firma, čini mi se, negde u Lihtenštajnu ili tako nešto ili „Delte“, inicijalna firma na Kipru, koja osnovala sve druge njihove domaće firme ovde. Dakle, oni osnuju firmu ovde, a samo je kapital poreklom iz inostranstva i to treba ceniti.Posebno ceniti.Posebno ih treba ceniti zato što, bilo da dolaze iz Kine, iz Francuske, bilo da dolaze iz Rusije, bilo da dolaze iz Nemačke, a zanimljivo ova Velika Britanija što nema sporazuma, imali bi i četvrtu članicu četvrtu članicu Saveta bezbednosti, Rusija je peta i sa njima imamo izuzetnu saradnju… Međutim, mene Velika Britanija baš onako i previše ne brine i sporazumi sa Velikom Britanijom su se obično Srbiji obijali o glavu, to nas je dovelo do komunizacije bivše Jugoslavije itd. i mnogobrojnih problema, jer su oni uglavnom odlučivali šta će se dešavati na ovoj teritoriji, na teritoriji Balkana. Kad se dve ribe posvađaju na dnu okeana, to je izreka, kažu, mora da iza nekog obližnjeg kamena ima neki Britanac ili Englez.Dakle, strani investitori koji ovde investiraju nama uglavnom donose komad tržišta. Za razliku od domaćih investitora imamo siguran plasman i siguran izvoz, što utiče na smanjenje trgovinskog deficita i, samo da vas podsetim da smo prošle ili pretprošle godine, po prvi put sa Hrvatima imali suficit, čini mi se da sa Italijanima imamo suficit, sa Nemačkom smo veoma blizu, jer su ti strani investitori, kako ih popularno zovemo, doneli prilikom dizanja proizvodnje u Srbiji i komad svog tržišta na kome će se ta roba prodati i time povećali naš devizni priliv i rešili mnoge probleme tim novcem. Male zemlje, kao što je Srbija, samo ofanzivnim izvozom mogu da mogu da obezbede veće plate, veće penzije, mogu da obezbede stabilnost u svojoj državi, jer kada prodaju tu robu u inostranstvu mogu da zadovolje potrebe od javne potrošnje, pa i do nabavke oružja i municije za svoju vojsku.Moram priznati da smo mi uspešni, zahvaljujući sadašnjoj opoziciji, onim nesrećnicima o kojima sam već pričao. Zamislite da su oni izgradili sve pruge i puteve, pa šta bi mi sada gradili? Ovako misle da su nam olakšali posao, jer eto ostavili su razlokane puteve, ostale su neizgrađene pruge po kojima vozovi idu brzinom diližanse. S obzirom da su to uradili, oni misle da su zaslužni zbog toga što sada mi možemo da gradimo puteve, pruge, možemo da gradimo fabrike, jer su ostavili opustošene i otpuštene ljude.Sada pitam – da oni nisu divljom, predatorskom privatizacijom i na razne druge načine opustošili zemlju, da nisu uništili naše fabrike, da nisu proizveli stotine hiljada nezaposlenih, kako bi mi zapošljavali već zaposlene ljude? Znači, tih 320 hiljada što smo zaposlili uglavnom, ne u javnom sektoru jer je stranačko zapošljavanje u javnom sektoru bilo zabranjeno, u privredi, u privrednoj aktivnosti, što je posebno dobro za zemlju, jer iz te privredne aktivnosti, po prvi put posle promena, ova vlast je doprinela da se putevi, pruge grade direktno iz budžeta, a ne uvek nekim novim zaduživanjem, jer to novo zaduživanje ima svoje limite.Naši daleki preci su nam ostavili zadužbine, a bivša vlast nam je ostavila dugove i nisu problem dugovi i što su se zadužili, već što oni sa tim dugovima nisu napravili nikakvu fabriku, nikakve puteve, nikakve pruge. Hoću reći, nisu napravili nikakav izvor

to je kao kada vi podignete kredit na selu, kupite traktor i ako ste kupili traktor za očekivati je da dogodine zarađujete više, da otplaćujete taj kredit i da među ukućanima ima više novca pa možete da idete na more, možete da kupite bolju odeću, možete da kupite bolji automobil.Ne, oni su radili suprotno, nije im bio bitan izvor izvor vraćanja duga, živeli su zaduženi, zaduže se, podignu potrošnju i uglavnom se za taj novac kupovala roba stranog porekla, što je opet uticalo na smanjenje proizvodnje.Srbija sada ne pravi tu grešku. Srbija se gradi. Ja mislim, postoje izreke, da će svakog dana da nam bude bolje. Da bi nam bilo bolje mi moramo biti sve bolji. Hvala.